Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.) От името на парламентарна група.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Днес Парламентарната група на ДПС ще продължи да пише живия летопис на политическата репресия. Разбира се, ще се съобразя с краткия петъчен парламентарен ден и ще изчета имената само на десет уволнени от ксенофобските Реформаторски блок и Патриотичния фронт. Преди това бих искал да направя едно много важно уточнение към 290-те хиляди избиратели на Реформаторския блок. Ние от ДПС сме убедени, че тези български граждани, господин Кънев, гласували за Вас, са истински демократи и истински обичат свободата, също както избирателите на Движението за права и свободи. Повтарям, ние таим огромно уважение към Вашите избиратели, защото са истински демократи, за разлика от Вас и ръководството на Реформаторския блок, което се изроди в ксенофобско и националистическо. Това не е твърдение на ДПС, а на ръководството на Реформаторския блок и Ваши министри, и говорители. Цитирам: „С Патриотичния фронт нямаме никакви идейни различия” – това са Ваши думи. Вашите избиратели не са гласували така, че впоследствие ръководството на Реформаторския блок да ги вкара в тресавището на национализма и ксенофобията. При това положение не бих се учудил, ако на следващите избори тези 290 хиляди истински демократи, обичащи свободата, потърсят друго автентично, демократично, политическо представителство, включително и в Европейската либерална партия – Движение за права и свободи.

Заменен от Виолина Иванова от ГЕРБ. Уволнен Ерол Селайдин – с висше икономическо образование, една година стаж. Няма назначен на негово място. Уволнен Хасан Муса висше образование, аграрен инженер, 6 години стаж. Няма назначен на негово място. Уволнен е Лютви Джамбаз – с висше образование, минен инженер и 28 години стаж. Няма назначен на негово място. Уволнен е Костадин Асенов Гагов – висше образование, магистър, с 29 години стаж. На негово място е назначен Владимир Влахов от ГЕРБ. Уволнена е Айшегюл Исмаил – висше образование „Икономика”, една година стаж. Няма назначен на негово място. Уволнен е Реджеб Закерие – с 36 години стаж, висше образование „Автомобилна техника”. Няма назначен. Уволнен е Ружди Салим – висше образование, магистър, доктор, аграрен инженер с 14 години стаж. Неговото място е заето от Павел Гемишев от Реформаторския блок. Уволнен е Огнян Андреев – средно образование, шофьор, 16 години стаж. Няма назначен. Уволнен е Хюсеин Сюлейманов – с висше образование, бакалавър по туризъм, три години стаж. Няма назначен на негово място. Колеги, спирам тук и ще продължа другата сряда с пълния списък. Господин Кънев, не искам да Ви задържам дълго в залата, ще Ви оставя повече време за обикаляне на министерствата. Официално Ви връчвам списъка с тези 334 уволнени и следващата сряда ще бъда коректен чрез процедура за лично обяснение – това Ви го обещавам, да Ви предоставя възможността да излезете тук на тази трибуна и да ми кажете какво сте направили за тези хора и колко от тях са възстановени на работните си места. Благодаря Ви. Господин Анастасов, не знаех, че Вие давате възможността за лични обяснения в пленарната зала от тази трибуна. (Реплики. На 5 февруари 2015 г. в Народното събрание е постъпил препис от Решение № 1 за 2015 г. на Конституционния съд по Конституционно дело № 5/2014 г. С решението си Конституционният съд се произнася по искане на 83 народни представители от Четиридесет и второто народно събрание и установява противоконституционалността на чл. 217в от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На 5 февруари 2015 г. в Народното събрание от Сметната палата е постъпил окончателен доклад за резултатите от проследяване изпълнението на препоръките по Одитен доклад № 0000000113 за за извършен одит на контрола, упражняван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия за периода от 1 януари 2007 г. до 30 април 2013 г. в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. С мое писмо докладът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по енергетика и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към: ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 502-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 януари 2015 г., приет на от Комисията по земеделието и храните с проект за второ гласуване. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди да пристъпим към разглеждането на Законопроекта за второ гласуване, моля в залата да бъдат допуснати

„Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме наименованието на Закона, подкрепено от Комисията.

„3. Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”. 2. В ал. 3 след думите „2007-2013 г.” се добавя „и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.” и думите „одобрява”

2д. (1) Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. се определя с решение на Министерския съвет. (2) Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. може, след одобрение от министъра на земеделието и храните, да делегира чрез договор

оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24: „§ 24. § 10: „§ 10. Член 9а се изменя така: „Чл. 9а. Министърът на земеделието и храните издава наредби по прилагане на регламенти на Европейския съюз в областта на директните плащания, както и наредби по прилагането на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони

Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение на народните представители Ферихан Ахмедова и Салиха Емин. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мария Белова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11: „§ 11. Член 10 се изменя така: „Чл. 10. (1) Министерството на земеделието и храните създава Система за съвети в земеделието, която включва Националната служба за съвети в земеделието към министъра на земеделието и храните и лицата, одобрени за участие по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. За целите на обезпечаваната от нея дейност, по ред, определен от министъра на земеделието и храните, Системата за съвети в земеделието се подпомага от научните институти към Селскостопанската академия и специализираните висши училища в Република България. (2) Системата за съвети в земеделието обхваща предоставянето на земеделските стопани на съвети съгласно чл. 12, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от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

по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика и от други финансови източници. (4) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа база данни за лицата, които предоставят съвети на земеделските стопани.

Министерството на земеделието и храните осигурява на потенциалните бенефициенти списък на лицата, включени в базата данни, съгласно чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.”

Благодаря, госпожо Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските стопани. цяла много важна партида не е засегната, и това е биоземеделието. Смятам, че тук е тази част, в която трябва да бъде допълнено, че специално разрешителните за препаратите, които са изключително скъпи, а това е Закон за подпомагане на земеделието, трябва да бъдат редуцирани, защото именно малките селски стопани по никакъв начин не могат да се справят с таксите, които са над 4000 лв. По този начин ние няма как да подпомогнем малките земеделски производители.

На второ гласуване сме, господин Бинев – изказванията са само по редакционни предложения, а Вие по същество правите такова предложение за промяна в редакцията, но не давате конкретика как да изглежда текста. Трябва може би да изглежда по този начин – във връзка с подпомагането на земеделските производители да бъдат намалени таксите за разрешителни на биопрепаратите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дайте го в писмен вид, много е прецизно от тук, докато министър Танева вземе отношение.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Бинев, уважаеми колеги народни представители! Направеното предложение съдържа в същността си начин на уреждане на отношения, които не се уреждат със Закона, Закон за подпомагане на земеделските производители. Българската агенция по безопасност на храните регистрира съответните търговци – производители на препарати, включително и за биологичното производство. подадена молба от такива производители по отношение на таксата, която заплащат. По никакъв начин този въпрос обаче не се урежда от членове в Закона за подпомагане на земеделските производители. Предлагам да Ви предоставя тарифите, които действат сега в законите, които ги регламентират, и да направите съответните си предложения по законите, които уреждат тази тема.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11: „§ 11. Член 10 се изменя така: „Чл. 10. Общинските съвети предоставят при условия и по ред, определени от тях, не по-малко от 50 на сто от търговската площ на общинските пазари, предназначени за продажба на земеделски продукти, за ползване от регистрирани земеделски стопани,

Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип

представител Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мария Белова. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13: „§ 13.

Прекратете гласуването.

представители Ферихан Ахмедова и Салиха Емин. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18: „§ 18. В чл. 11а се правят следните изменения и допълнения:

проверява и взема решение по заявления за подпомагане и заявки за плащане по схеми и мерки за подпомагане на Общата селскостопанска политика и приема, проверява и взема решение по заявки за плащане по схеми и мерки на Общата политика по рибарство;”

Параграф 50.

д) в т. 13 съюзът „и” се заменя със запетая и накрая се добавя „и на пазари на производители”; е) създава се нова т. 15: 15: „15. създаване и развитие на къси вериги на доставки и местни пазари;” ж) досегашната т. 15 става т. 16.

2 и 6 се отменят. 3. В ал. 6 накрая се добавя „в съответствие с правото на Европейския съюз”. 4. В ал. 7 накрая се добавя „или въз основа на подадени заявления за подпомагане или административни актове, издадени по повод подадени заявления за подпомагане”.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма. Гласуваме § 19 в редакцията на Комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24: „§ 24. В чл. 18, ал. 2, изречение трето накрая се поставя запетая и се добавя „като най-малко двама от тях са заместник-министри” и в изречение четвърто думите „икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „икономиката”.”

По § 25 – предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Ферихан Ахмедова и Салиха Емин. То не беше оттеглено,

§ 30: „§ 30. В чл. 31 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане включва регистър на кандидатите за подпомагане и регистри на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане.”

идентификационните кодове и начин на трайно ползване на физическите блокове; 2. други цифрови географски и атрибутивни данни за определени територии територии и площи от страната, които са от значение за администрирането на схеми и мерки за подпомагане.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

който включва площите в добро земеделско състояние“ се заменят с „Площи, допустими за подпомагане”, който включва площите, допустими за подпомагане”, а думите „чл. 40, ал. 3” се заменят с „чл. 40”. 2. В ал. 2 думите „Площи в добро земеделско състояние” се заменят с „Площи, допустими за подпомагане”. 3. В ал. 3 след думата „одобрява” се добавя „и изменя” и думите „по ред, определен” се заменят с „при условия и по ред, определени”. 4. В ал. 4 се създава изречение второ: „За подпомагане като постоянно затревени площи могат да се декларират и площи извън слоя „Постоянно затревени площи”.”

3 и 4: „(3) Националната агенция за приходите предоставя на Държавен фонд „Земеделие” необходимата данъчна и осигурителна информация за извършване на административни проверки по прилаганите от фонда схеми и мерки за подпомагане. (4) Националната агенция за приходите и Агенция „Митници” обменят информация с Държавен фонд „Земеделие”, необходима за извършване на административни проверки, при условия и по ред, определени в съвместно издадени инструкции за взаимодействие.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Предложението, което бях направила за падане на § 36, го поддържам. Не че то няма смисъл, но искам да Ви обърна внимание, че земеделските производители по линия на изискването за събиране събиране на информация от агростатистика и по изисквания на Програмата за развитие на селските райони, въобще директните плащания предоставят огромно количество информация почти ежедневно. Тук се изисква допълнителна информация, която те

исканата информация и предоставяна от земеделските производители, защото в противен случай изключително много затормозяваме аграрния бизнес с непрекъснатите справки, които се искат. Молбата ни е да има ред в тази дейност от страна на Министерството.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, поради важността на закона предлагам процедура по удължаване на времето до приемане на този законопроект на второ четене. След това с толкова, с колкото сме удължили времето, да удължим времето за парламентарен контрол.

продължаване със законодателната дейност до гласуване на Закона и с времето, с което сме удължили в частта на контрола, с толкова съответно да удължим и времето за

§ 38: „§ 38. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Административните проверки се извършват автоматизирано, като резултатите от тях се отразяват само в административния акт,

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 40: „§ 40. В Глава четвърта се създават чл. 38а, 38б и 38в:

Схема за преразпределително плащане; 3. Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания); 4. Схема за млади земеделски стопани;

1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани

№ 639/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент

които съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 не са активни земеделски стопани. (2) Не са активни земеделски стопани физическите и юридическите лица, които: 1. експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих; 2. са държавни или общински администрации или техни поделения. (3)

е най малко 5 на сто от общия размер на приходите на лицето; 2. общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства, представлява най-малко една трета от общия размер на приходите на лицето; 3. основната дейност на юридическите лица, които са търговци и едноличните търговци съгласно Кода на икономическата им дейност, определен в търговския регистър, удостоверен от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност; 4. предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са дейност; 4. предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са търговци и физическите лица съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност. (4) Алинея 2 не се прилага по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро. Чл. 38в. (1) Не се изплащат директни плащания, когато отговарящата на условията за подпомагане площ на стопанството е под 0,5 хектара. (2) Земеделските стопани, които притежават по-малко хектари (2) Земеделските стопани, които притежават по-малко хектари от посочените в ал. 1, получават обвързано с производството подпомагане за животни, когато общата сума на директните им плащания през съответната година е левовата равностойност на 100 или повече евро.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, въпреки бързането, искам да направя редакционна поправка на текста: в ал. 3, т. 3 да отпаднат думите „удостоверени от Националния статистически институт”. Въпреки че в Комисията го коментирахме, така записано стават две доказателства за един и същи параметър, което според мен е недопустимо. От една страна, стопанинът трябва да я доказва в Търговския регистър, след това да тръгне да търси удостоверение от Националния статистически институт, което допълнително би го затруднило.

Знаете, че в Регистъра вписването може да стане от всеки един, без да има каквато и да било проверка – дали се занимавате със селскостопанско производство, или каквото и да е било друго. Въпросът беше принципен, тъй като ние предложихме изискването за юридическите лица въобще да отпадне. Така или иначе в Националната статистика освен кода на икономическа дейност има и достатъчно документация, която показва, че съответното лице, фирма се занимава със селскостопанска дейност. Предложението въобще не е редакционно. Поддържам това, което Комисията предлага да гласуваме.

Както каза госпожа Ахмедова, в хода на дебата в Комисията наистина дописахме това. Обръщам внимание за кои случаи се прилага това. На практика в на чл. 38б се урежда Негативният списък. Тоест лицата, които не могат да получават подпомагане – директни плащания, от сорта на летища, водни съоръжения, стадиони. Тъй като понякога в подобна инфраструктура съществуват стопанства, които извършват и земеделска дейност, ал. 3 изброява условия, които, ако се изпълнят, това лице, независимо че е в негативния списък, може да получи статута на активен фермер и да получи плащане. Идеята да допълним тази точка, която госпожа Ахмедова в момента смята, че е затруднение – да, може и така да се каже. Още един критерий е. Но по данните от статистиката, освен че, знаете, всеки може да се регистрира по Наредба № 3 и да придобие качество на земеделски производител, той ще докаже и реално извършвана земеделска дейност. Тогава на един комплекс, който включва водно съоръжение или басейн, ако щете, дори и селскостопанско летище, ще може да докаже, че има и земеделска дейност и тогава да се изключи от Негативния списък и да получи плащане. плащане. Аз също се присъединявам към проф. Бъчварова. Мисля, че в хода на дебата в Комисията казахме достатъчно аргументи. Даже това беше, между другото, да не е и по предложение на опозицията, в търсене на такива критерии, да остане текста.

трета от приходите на лицето” да допълним „или с правно основание обработват до 30 дка земеделска земя”. Защо правя това предложение? Мълвата и мълнията се разпространяват твърде бързо. Мълвата вече е подготвила две вратички

Уважаеми господин Председател и народен представител, това, което правите, пак ще обясня същото. Алинея 3 на практика урежда критерии, по които изключени лица по ал. 2 за подпомагане могат да докажат да докажат статута си на активни стопани и да получат субсидии. Нищо че на практика имат активи с друго предназначение. Мястото на Вашето предложение на практика няма как да се включи в т. 2, защото е „или”. Дори да включим Вашето предложение, това на практика няма да реши казуса, който Вие поставяте – за обединението на земеделските производители. Предполагам, че визирате друг случай – по ограниченията за подпомагане, въпреки че България е приела минималния размер – 5 дка, когато дребните стопани имат под тези под тези 5 дка, за да могат да получават субсидии, че се обединяват. Това обаче няма нищо лошо и няма защо да ги ограничаваме. Предполагам, че имате предвид този казус. Тук говорим за съвсем друга алинея

Други изказвания? Не виждам. Гласуваме чл. 39, който става чл. 40 в редакция на Комисията.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, от името на всички народни представители, членове на Комисията по образованието и науката, правя предложение за удължаване на срока за писмени предложения между първо и второ четене за изменение и допълнение на

§ 43: „§ 43. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемите по чл. 38а, ал. 1, когато са регистрирани съгласно чл. 7 и когато ползват на правно основание земеделските площи, които заявяват за подпомагане:”; б) в т. 5 след думите „земи по” се добавя „чл. 24, ал. 2 и 3 и”.

т. 8: „8. актове на министъра на земеделието и храните по чл. 24б, ал. 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи за безвъзмездно предоставяне на земи от държавния поземлен фонд на организациите и ведомствата по чл. 24, ал. 2 и 3, необходими за тяхната дейност.” 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Кандидатите за подпомагане по ал. 1 подават заявление по чл. 32, ал. 1 за съответната календарна година, след регистриране на правните основания за ползваните от тях земеделски площи в общинските служби по земеделие по местонахождение на площите, а земеделските стопани, които са собственици на земите, подават и декларация по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи земи (обн., ДВ, бр. ...). Правните основания за ползване на площите се регистрират в специализиран софтуерен продукт, създаден от Министерството на земеделието и храните.

Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мария Белова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 46: „§ 46. Създават се чл. 43а, 43б и 43в: и 43в: „Чл. 43а. (1) Плащанията, които се отпускат на земеделски стопани по СЕПП, се намаляват с 5 на сто за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро за съответната година. година. (2) Не се извършват плащания по СЕПП, които надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за съответната година. (3) Преди да се приложат ал. 1 и 2 от одобрените плащания по СЕПП на площ се приспадат свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са изплатени от земеделските стопани, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост, съгласно чл.

предвидени в ал. 1 и 2, се прилагат и по отношение на земеделски стопани, за които при проверки Разплащателната агенция установи, че след 18 октомври 2011 г. изкуствено са създали условия изкуствено са създали условия за тяхното избягване по смисъла на чл. 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. Проверките включват административен контрол на лични и географски данни за кандидатите в ИСАК.

Преразпределителното плащане се предоставя под формата на еднакво завишено плащане на площ за първите до 30 ха, за които земеделският стопанин има право на подпомагане по СЕПП. (2) Не получават преразпределително плащане кандидатите за подпомагане, за които при проверки Разплащателната агенция установи, че след 18 октомври 2011 г. са разделили стопанството си единствено с цел да се облагодетелстват от него по смисъла на чл. 41, § 7 от Регламент (ЕС) № (ЕС) № 1307/2013, както и земеделските стопани, чиито стопанства са резултат на такова разделяне. Проверките включват административен контрол на лични и географски данни за кандидатите в ИСАК. Чл. 43в. (1) Земеделските стопани, които през 2015 г. са подали заявление по СЕПП и отговарят на изискванията за получаване на директни плащания, могат да се включат в схемата за дребни земеделски стопани, като подадат заявление за участие в нея в срок до 15 октомври 2015 г. Земеделските стопани могат да оттеглят участието си в схемата през всяка от следващите години, след което не могат повторно да се включат в нея. (2) Размерът на годишното плащане по схемата не е по-малък от от 500 евро и не надвишава 1250 евро. (3) Не получават подпомагане по схемата земеделски стопани, по отношение на които при проверки Разплащателната агенция установи, че след 18 октомври 2011 г. изкуствено са създали условия

Уважаема госпожо Председател, госпожо Министър, уважаеми колеги! На заседанието на Комисията доста наши предложения бяха уважени и приети. Някои от нашите предложения бяха оттеглени. Искам да мотивирам защо направихме това предложение, а впоследствие го оттеглихме. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това нали сте го сторили в Комисията?

броят на кандидатите по „млад фермер”, тъй като смятахме, че изискванията, които ще бъдат приети в наредбата, ще ограничи този брой. Досегашната система даваше възможност младите фермери да кандидатстват, да бъдат одобрени и в процеса на реализацията на проекта да добият необходимите умения и квалификации. След разговор с министъра на земеделието и с експертите от Министерството се установи, че наредбата регламентира само основни изисквания и съществуващата система няма да бъде нарушена и в резултат на това ние направихме нашия отказ.

§ 48: „§ 48. Член 46 се изменя така: „Чл. 46. (1) Земеделските стопани могат да получат подпомагане по схемите за обвързано с производството подпомагане, нотифицирани до Европейската комисия, когато отговарят на условията, определени с наредбата по чл. 38а, ал. ал. 4. (2) Подпомагане по схемите, обвързани с производството, се предоставя за площи, отговарящи на условията за подпомагане по СЕПП, и за животни, които са идентифицирани и регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. (3) Обвързаното с производството подпомагане се предоставя през периода 2015-2020 г. в размер 13 на сто от тавана за директни плащания и на още 2 на сто за протеинови култури.” Изказвания? Няма. Гласуваме § 48 в редакцията му по доклада на Комисията.

Няма. Гласуваме предложението на Комисията за нови параграфи с номера от 51 до 63 в редакцията по доклада на Комисията.

предложение на народния представител Белова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 33: „§ 33.

така: „2. „Биологично земеделие” е използването на методи за производство, съответстващи на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични

по отношение на всички етапи на производството, обработката и разпространението на продуктите.” 3. Точки 21 – 25 се изменят така: „21. „Финансов пакет” са средствата, които са предоставени на страната от Европейския от Европейския земеделски фонд за гарантиране на земеделието за финансиране на съответната схема за директно плащане. 22. „Постоянно пасище” е земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражни култури по естествен начин (самозасяване) или чрез култивиране (засяване), която не е била включена в сеитбооборота на стопанството в продължение на 5 или повече години, и може да се използва за пасище или да се коси, с изключение на земите, оставени под угар. Трева и други тревисти фуражни култури са всички тревисти растения, които се срещат традиционно на естествените пасища или обикновено са включени в смесите от семена за пасища или ливади, независимо дали се използват или не се използват за паша на животните.

7. В т. 46 думата „производител” се заменя със „стопанин”. 8. В т. 51 след думите „областната дирекция „Земеделие” се поставя запетая и се добавя „включително нейните териториални звена” и думата „производител” се заменя със „стопанин”. 9. Точка 52 се изменя така: „52.

– 55: „53. „Къса верига на доставки” е верига на доставки по смисъла на т. 56, раздел 2.4, глава втора от „Насоки на Европейския съюз за държавната

глава втора от „Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Параграф 52. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 69: „§ 69. Министърът на земеделието и храните издава наредбата по чл. 38а, ал. 4 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.”

на чл. 41, ал. 3, изречение първо за подаване на декларация по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се прилага от

т. 5: „5. предоставянето на данъчна и осигурителна информация, свързана с прилагането на схеми и мерки за подпомагане по Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.”. 2. В чл. 183, ал. 11 и чл. 242, ал. 5

така: „20. „Земеделски стопанин” е физическо или юридическо лице, вписано в регистъра на земеделските стопани по чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители,

Създават се чл. 10а, чл. 10б, чл. 10в и чл. 10г: „Чл. 10а. (1) Производството на изоглюкоза се извършва в рамките на квоти за производство на изоглюкоза, определени на производителите. (2) Производството на изоглюкоза може да се извършва и извън определените квоти, когато изоглюкозата е предназначена за износ или се прехвърли към производствената квота за следващата пазарна година.

разпределяне, прехвърляне, намаление и увеличение на квоти за производство на изоглюкоза; 3. упражнява контрол и налага санкции, съобразно правото на Европейския съюз, във връзка с дейността на одобрените производители на изоглюкоза; 4. поддържа публичен регистър с наличния производствен капацитет на одобрените производители на изоглюкоза, основанието за одобрение и определените квоти за производство за съответната пазарна година. година. (5) Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” определя квота за производство на изоглюкоза на всеки одобрен производител, който: 1. е търговец по смисъла на Търговския закон; 2. управлява самостоятелно и за своя сметка едно или повече предприятия за производство на изоглюкоза на територията на страната; 3. разполага с необходимия капацитет за производство на изоглюкоза през съответната

Държавен фонд „Земеделие”: 1. одобрява и отнема одобрението на рафинериите на пълен работен ден; 2. извършва проверки и осъществява контрол върху дейността на одобрените рафинерии на пълен работен ден; 3. налага санкции на одобрените рафинерии на пълен работен ден, съгласно правото на Европейския съюз; 4. информира министъра на земеделието и храните за резултатите от извършените проверки и за наложените санкции; 5. поддържа публичен регистър за наличния производствен капацитет на одобрените рафинерии на пълен работен ден, включващ основанието за одобрението им за съответната пазарна година. Чл. 10в. (1) Одобрените производители на изоглюкоза и рафинерии на пълен работен ден са длъжни да водят производствени регистри и да предоставят на Държавен фонд „Земеделие” всяка информация, необходима за прилагане на мерките за управление на квотите за производство на изоглюкоза, както и за осъществяване на контрола върху одобрените производители на изоглюкоза и рафинерии на пълен работен ден. (2) Държавен фонд „Земеделие” извършва проверки на предоставената от производителите на изоглюкоза и рафинериите на пълен работен ден информация по ал. 1. ал. 1. (3) Производителите на изоглюкоза и рафинериите на пълен работен ден са длъжни да осигурят достъп до счетоводната, търговската и техническата документация и до оборудването за производство, съхранение и отчитане на производството на изоглюкоза, и за закупените, рафинирани и съхранявани количества захар, както и да оказват съдействие на служителите на Държавен фонд „Земеделие” за извършване на проверките по ал. 2. Чл.10г. Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за прилагане на чл. 10а, чл. 10б и чл. 10в.”.”

съдържащ тегловно в сухо състояние най-малко 10 на сто фруктоза, по смисъла на т. 3, Раздел А, част 2, Приложение II от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета

получен от глюкоза или от нейните полимери със съдържание на фруктоза най-малко 10 на сто от масата на сухото вещество, независимо от съдържанието на фруктоза над тази граница, по смисъла на т. 1, чл. 4 от Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти.

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО)

28. „Рафинерия на пълен работен ден” е рафинерия по смисъла на т. 6, Раздел Б, част 2, Приложение II от Регламент № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански

Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нови параграфи с номера 84 до 88,

Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нови параграфи с номера 84 до 88, с което Законопроектът ще бъде приет на второ гласуване. Да благодаря на господин Христов и на госпожа Караянчева. (Ръкопляскания.) Текстът е много сложен, юридически тромав, с препратки.

като времето на парламентарния контрол ще бъде удължено с тези 15 минути, които бяха нужни за гласуването на този Законопроект. В 11,15 ч. продължаваме.